постанови решение, съгласно което е обявен за незаконен изборът на следните народни представители, избрани по пропорционалната избирателна система в изборите за Четиридесет и първото Народно събрание, както следва:

Решението влиза в сила от момента на постановяването му, поради което тези трима наши колеги не присъстват в пленарната зала, тъй като вече нямат качеството на народни представители.

новите кандидати за народни представители, които, по силата на това решение, ще имат вече статута на народни представители. Предстои полагането на клетва, което най-вероятно ще се случи следващата седмица. Предложена ви е Програма за работата на Народното събрание за 17-19 февруари 2010 г., както следва: Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Второ четене на Законопроекта за потребителския кредит. 4. Второ четене на Законопроекта за достъп до пространствени данни. 5. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21 януари 2010 г. и върнат от президента на републиката с Указ № 15 от 2 февруари 2010 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България. 6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. 10. Законопроект за ратифициране на договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. 12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от българската Служба за акредитация. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Проект за Решение за налагане на забрана за освобождаване в околната среда и отглеждане с всякаква друга цел на генетично модифицирани организми на територията на България. 15. Парламентарен контрол. Подлагам на гласуване проекта за работа на Народното събрание за периода 17-19 февруари. Моля да гласуваме.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Исках да Ви предложа от дневния ред да отпадне т. 14, а именно проекта за мораториум, свързан с генномодифицираните организми. два пъти пред моите колеги от Комисията по околната среда и водите съм мотивирал защо е редно тази точка да отпадне. Мотивът е много прост и той е,

следващата седмица ще влезе в залата и след като приемем този закон на второ четене, тогава ще гласуваме и този мораториум. Иначе в момента забраняваме нещо, което още не сме приели.

Поели сме ангажименти. И вашата парламентарна група на срещи, провеждани от вас с неправителствени формации. Няма да го коментирам. Подлагам на гласуване Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане на т. 14 от работната програма за тази седмица.

е прието. Постъпило е предложение, по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от народните представители Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Лютви Местан за включване по този ред като точка в програмата на Народното събрание за седмицата 17-19 февруари 2010 г. обсъждането на проект за Решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, с мотиви към него, вх. № 054-02-08 от 5 февруари 2010 г. Първото условие за включване на такава точка в дневния ред е изпълнено съгласно чл. 43, ал. 3, а именно искането от народните представители да бъде направено до 14,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание. На Председателския съвет се обединихме около решението, че не е изпълнено последното изречение от този текст на ал. 3, а именно, че като точки в предстоящата програма могат да бъдат предлагани законопроекти и проекти за други актове на Народното събрание, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 68, ал. 2 и чл. 78, ал. 3 са изтекли. В конкретната хипотеза не са изтекли сроковете, тъй като разпореждането в три комисии на този проект е направено на 8 февруари 2010 г., а срокът изтича на 23 февруари. По тези причини няма да го подложа на гласуване и тъй като дебати по проекта за програма по алинеи 1 и 3 не се провеждат, няма да дам думата и за мнение в обратна насока на това, което уточнихме на Председателския съвет. Преминаваме към съобщения относно нашата работа. На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Даниела Петрова,

От същите народни представители е постъпило искане на същото правно основание – чл. 78 от правилника, с което оттеглят внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 054-01-7. На 16 февруари 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили: - Информация за основните резултати от европейско здравно интервю по статистически райони и области, проведено през 2008 г.; Информация за общ индекс на цени на производител и за индекси на цени на производител на вътрешния пазар за м. декември 2009 г.; - Информация за брутния вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2009 г. – експресни оценки; Информация за м. декември 2009 г. по следните показатели: индекси на приходите от продажби в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността; индекси на строителната продукция; - Информация за индекси на потребителски цени за м. януари 2010 г. – предварителни данни, средна месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за четвъртото тримесечие на 2009 г. – предварителни данни. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на съответните постоянни комисии – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по здравеопазването. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 10 февруари до 16 февруари 2010 г.: Законопроект за ратифициране изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. Вносител – Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на: Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика и отбрана.

Благодаря Ви, госпожо председател. Първо искам да направя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра господин Вучков.

Господин Ципов, имате думата. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.

“13а. задълженията и изискванията, свързани със защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, за осигуряване на условия за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи.”

Не виждам желаещи народни представители да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Антон Кутев и Ивелин Николов, което не се подкрепя от комисията.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, има една особеност тук, която искам да я отчетем по начин, щото да има дебат. В § 1 от Законопроекта за изменение и допълнение се създават три нови текста. От тези три нови текста се състои целият законопроект. И ако спазваме формално процедурата и имаме възможност да се изказваме само по 5 мин. по тези три големи текста, ние няма да можем да развием своя дебат. Още повече, че става въпрос за много разнородна материя в рамките на тези три текста. Моите предложения са в рамките на три страници. Предложенията на господин Кутев – също. Значи, няма начин да развием тезите си в рамките на 5 мин. Аз дори имам предложение за създаване на нов чл. 250г. При това положение аз мисля, че разумният подход е да направим дебата член по член, така както са по законопроекта – чл. 250а, чл. 250б, чл. 250в и евентуално чл. 250г, а не параграф по параграф. Знам, че това не е стриктното прочитане на правилника, но това е единственият начин да има разумен дебат. Благодаря ви.

Не. Съгласно чл. 74, ал. 1 Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й и са допустими редакционни поправки, които могат да се правят в пленарното заседание. В конкретния случай има направено предложение на народните представители, подложих го на обсъждане...

в подкрепа текста на вносителя, така както е предложението на комисията.

Моля, гласувайте. Гласували 136 народни представители: за 97, против 25, въздържали се 14. Предложението е прието. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на народния представител господин Бисеров в параграфи, които съдържат текстовете на няколко отделни члена от гласуване и респективно преди това обсъждане, да се правят член по член, а не по параграфи. КБ.) Много ви моля, който има някакво съображение, нека да излезе отпред. Аз не считам, че това е единствената възможност – това е Ваше лично мнение, но трябва да го заявите по надлежния ред. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Бисеров.

Правилникът не забранява, защото той не говори за параграфи, а говори за текстове. Първо, няма формална пречка да приемем това мое предложение. Второ, единственият начин да има дебат е този,

И ако спазим тази практика – какво? Ще дебатираме в рамките на 5 минути върху 4-5 или 6 текста, но става въпрос за текстове от по една страница. Става въпрос за текстове, в които са най-важните неща в закона. И са 5-6, 7 или 8 неща. Пак ви казвам: да не направим така, че да няма дебат в тази зала! Просто ще бъде толкова грозно по толкова значим закон с такъв голям обществен интерес да няма дебат в залата, само защото народните представители са отказали това, а не поради друга причина и не защото правилникът забранява. Правилникът не забранява. Правилникът позволява да дадем шанс да се изкажем и „за”, и „против”. Благодаря ви. Подлагам на прегласуване процедурното предложение на господин Бисеров. Това е повторно гласуване.

които са необходими за: 1. проследяване и идентифициране на източника на връзката; 2. идентифициране на направлението на връзката; 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; 4. идентифициране на типа на връзката;

данните. (5) Данните по ал. 1 се събират, съхраняват и използват при условията и реда на Закона за специалните разузнавателни средства”. 2. В чл. 250б се създава ал. 4 със следното съдържание:

„Чл. 250в. (1) Право да искат извършване на справки за данните по чл. 250а, ал. , съобразно тяхната компетентност, имат ръководителите на: 1. специализираните дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност”; 2. Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, дирекция „Вътрешна сигурност”, Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. (2) За достъп до данните по чл. 250а, ал. 1 се изготвя писмено искане от съответния ръководител на органите по ал. 1, съдържащо: 1. регистрационния номер на преписката, за която е необходимо извършване на справката; 2. правното основание и целта, за която е необходим достъпа; 3. периода от време, който да обхваща справката; 4. данните, които следва да се отразят в справката; 5. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните. (3) За За направените искания органите по ал. 1 водят специален регистър, справки от който органите по ал. 1 са длъжни да предоставят на лицата, за които са търсени данни, в срок до 24 месеца от датата на искането. искането. (4) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на окръжния съд по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните. данните. (5) Разпореждането за предоставяне на достъп до данните по чл. 250а, ал. 1 задължително съдържа: 1. периода от време, който да обхваща справката; 2. данните, които следва да се отразят в справката; 3. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните; 4. име, длъжност и подпис на съдията. (6) За дадените разрешения или откази в съответните окръжни съдилища се води специален регистър, справки от който съдът е длъжен да предостави на лицата, за които е било отправено писмено искане по чл. 250в, ал. 1, в срок до 24 месеца от датата на искането. (7) Специализираната дирекция „Оперативни технически операции” на Министерството на вътрешните работи извършва справка за данните по чл. 250а, ал. 1 след постъпване на разпореждане за достъп. Постъпилото разпореждане за достъп се регистрира в специален регистър, който не е публичен.

Справката се регистрира в специален регистър и се изпраща на определеното в искането длъжностно лице, на което да се предоставят данните. Искането и разпореждането се връщат на съответната структура по ал. 1.” Комисията не подкрепя предложението.

думите „на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода две или повече години и престъпления по Глава девета „а” от Наказателния кодекс, както и за издирване на лица” да отпаднат;

2; 2. предпочитан начин за получаване от органите по чл. 250в, ал. 1 на разпорежданията и изпращане на справките по тях по електронен път с използване на универсални електронни подписи или посредством криптиран канал за електронен обмен; 3. име, презиме, фамилия и длъжност на оправомощените длъжностни лица,

създава се нова т. 3: „пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко престъпление”; създава се нова т. 4: „пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от предварителната проверка или разследването”; - следващите точки се преномерират;

създава се нова ал. 5: (5) Когато данните се отнасят до председател на районен съд или негов съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра или лице, с което се намира във фактическо съжителство, искането се подава до председателя на съответния окръжен съд.”

След изготвяне на справката с данните по чл. 250а, ал. 1, същите подлежат на унищожаване от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по общия ред, при изтичане на срока по чл. 250а, ал. 1. ал. 1. (8) Справката с данните се изготвя в един екземпляр на хартиен носител и се съхранява от определеното от съда длъжностно лице по чл. 250в, ал. 5, т. 3. След образуване на наказателно производство същата се съхранява от органите на съдебната власт

1. (12) Информацията, събрана по реда на чл. 250а и чл. 250б, не може да бъде използвана за друго, освен за предотвратяване, разкриване и доказване на престъпления при условията и по реда, посочени в закона.”

по досъдебно производство се подава от наблюдаващия прокурор. Във фазата на съдебното производство съдът изисква данните директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.”

съобщителни мрежи и/или услуги чрез Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции” на МВР. Във фазата на досъдебното производство наблюдаващият прокурор може да подава разпорежданията пряко или чрез СД „ОТО” на МВР.”

(6).” н) след приемане на нови четири алинеи се създава нова ал. 13: „(13) При кореспонденция по електронен път с използване на универсални електронни подписи или посредством криптиран канал за електронен обмен се осигурява съответстващо прилагане на правилата на предходните алинеи.”

и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определя цена за предоставянето на една справка. Справките и цените за тях се разпределят по категории съобразно техния обем, срок за предоставяне, начин на обмен на информацията и други критерии, определени от КРС. КРС. (2) Заплащането на справките се извършва всяка година в срок до 31 март за предходната календарна година. За целта предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги срок до 31 януари изпращат на КРС и органите по чл. 250в, алинеи 1 и 2, данните за изготвените от тях справки през предходната година по формуляр, утвърден от Комисията за регулиране на съобщенията.” Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3, буква „б” относно създаването на ал. 5 в чл. 250в и не подкрепя предложението в останалата му част. Предложение на народните представители Мартин Димитров, Иван Иванов и Димо Гяуров:

предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок 12 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за: 1. проследяване и идентифициране на източника на връзката; 2. идентифициране на направлението на връзката; 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; 4. идентифициране на типа на връзката; 5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство; 6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.” 2. чл. 250а, ал. 3 се изменя така: „(3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните след изтичането на срока по ал. 1.”

достъп от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които не се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства, се унищожават от компетентния орган по чл. 250в, ал. 1 в в едномесечен срок от изтичане на периода от време, определен със съдебното разпореждане съгласно чл. 250в, ал. 5, т.

от постъпване в деловодството на предприятието на разпореждането за достъп по чл. 250в, ал. 4, или чл. 251, ал. 2, предоставят данните директно на органите, които са поискали достъп.” 5. В чл. 250б ал. 3 става ал. 2.

В § 2, чл. 250в, алинеи 8, 9 и 10 да отпаднат. Комисията не подкрепя предложението. По § 2 има направено предложение от народния представител Иван Петров, което е оттеглено. Има направено предложение на народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов,

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за: за: 1. проследяване и идентифициране на източника на връзката; 2. идентифициране на направлението на връзката; 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; 4. идентифициране на типа на връзката; 5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство; 6. установяване на идентификатор на ползваните клетки. клетки. (2) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпленията по чл. 122, ал. 1,

лица. (3) Други данни, включително разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред. (4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните след изтичането на срока по ал. 1. ал. 1. (5) За данни, до които е осъществен достъп и са били съхранени, ръководителят на органа, отправил искане за достъп, може да поиска предприятието, което ги е предоставило, да ги запази за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на предоставяне. (6) Данните по ал. 1 се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Чл. 250б. (1) Право да иска извършване на справка за данните по чл. 250а, ал.1, съобразно тяхната компетентност, имат ръководителите на: 1. специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция „Национална сигурност”; 2. Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Охранителна полиция”, Главна дирекция „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, Столична дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и териториалните звена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”;

1. правното основание и целта, за която е необходим достъпът; 2. регистрационния номер на преписката, за която е необходимо извършване на справката; 3. данните, които следва да се отразят в справката; 4. периода от време, който да обхваща справката; 5. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните. (3) за направените искания органите по ал. 1 водят специален регистър, който не е публичен.

по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните. (2) Разпореждането по ал. 1 задължително съдържа: 1. данните, които следва да се отразят в справката; 2. периода от време, който да обхваща справката; 3. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните; 4. име, длъжност и подпис на съдията. (3) За дадените разрешения или откази в съответните районни съдилища се води специален регистър, който не е публичен. (4) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а, ал. 1 се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния (5) Достъпът до данни по чл. 250а, ал. 1, които се отнасят до председател на районен съд, негов възходящ, низходящ, брат или сестра, съпруг или лице, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство, се осъществява след разрешение от председателя на съответния окръжен съд. Чл. 250г. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да осигурят възможност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за постъпване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2. ал. 2. (2) Ръководителите на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изпращат на Комисията за регулиране на съобщенията списък, в който се посочва: 1. актуален адрес за получаване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1; 2. име, презиме, фамилия и длъжност на оправомощените длъжностни лица, които да получават разпорежданията по чл. 250в, ал. 1, както и телефони за връзка с тях; при промяна на данните в срок до 24 часа се уведомява писмено Комисията за регулиране на съобщенията и нейният председател незабавно предоставя списъците на ръководителите на органите по чл. 250б, ал. 1. Чл. 250д. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за данните по чл. 250а, ал. 1 след постъпване на разпореждане за достъп. Постъпилото разпореждане за достъп се регистрира в специален регистър, който не е публичен. (2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък срок, но не повече от 72 часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2, изпращат данните на длъжностното лице по чл. 250в, ал. 2, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощени от него длъжностни лица могат да определят конкретен срок, в който данните да бъдат изпратени. (3) Справка за данните по чл. 250а, ал. 1 в предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да извършват единствено длъжностни лица, писмено оправомощени от съответния ръководител на предприятието. (4) След изготвянето й справката се подписва от ръководителя на съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или от писмено оправомощено от него длъжностно лице. Справката се регистрира в специален регистър и се изпраща на определеното в разпореждането длъжностно лице, на което да се предоставят данните. (5) При наличие на възможност разпореждането на съдията и справката по ал. 4 се изпращат по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис. Чл. 250е. Справката по чл. 250д, ал. 4, която не се използва при образуване на досъдебно производство, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава в 6-месечен срок от датата на получаването й от тричленна комисия в състав, определен от съответния ръководител на органите по чл. 250б, ал. 1, за което се изготвя протокол.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В тази зала може би за четвърти път разглеждаме такива текстове по Закона за електронните съобщения. В минали случаи искания за прекомерно подслушване, така да се изразя, бяха отправени от БСП и ДПС. Сега бяха внесени от друга партия. Аз благодаря на колегите от ГЕРБ, които все пак тръгнаха по линия на съобразяване с нашите аргументи. Това е важно. Все пак останаха текстове, които нас ни притесняват и това наше притеснение днес не може да бъде спестено. На първо място, чл. 34 от Конституцията на Република България казва ни по-малко, ни повече, колеги, от това, че кореспонденцията е тайна, освен ако не става въпрос за тежки престъпления. Това, което е записано в окончателната редакция на комисията, включва и други престъпления, които определено могат да не бъдат тежки. Това пряко нарушава Конституцията на Няма как да подкрепим една такава разпоредба. Колеги, предупреждавам ви, че вероятно ще бъде сезиран Конституционният съд и този текст ще отпадне. Аз смятам, че 41-то Народно събрание няма нужда да си причинява една такава ситуация – да нарушава Конституцията, буквално. нека продължи тонът на диалог и на съобразяване. Приемете нашата редакция тук – да става въпрос само за тежки престъпления, за да не се вкарваме в нова ситуация, когато Конституционният съд да отменя текстове от този закон. На следващо място има още един текст, който ни притеснява, и това е текстът, който касае унищожаването на данните. Ние сме предложили това да става в едномесечен срок след изтичане на срока, определен от съда. Комисията е поискала срокът да бъде 6-месечен. Някак си шест месеца е прекалено дълъг срок, колеги. Това е въпрос на съобразяване от страна на 41-то Народно събрание. Колеги, нека вносителите да обосноват защо този срок може да бъде до шест месеца. Това просто е прекалено, прекалено дълго. Накрая, колеги, след целия обществен дебат, който се случи по тези текстове, след всички опасения, които се създадоха, неслучайно в българското общество, които бяха подхранвани от БСП и техни предложения от последните няколко години, много е важно сега да приемем изчистени текстове така че в обществото да изчезне всяко съмнение за неправомерни действия или за масово подслушване. Колеги, никой не е против борбата с престъпността. Напротив, подкрепяме я и ще я подкрепяме с всички сили, но това не трябва да е за сметка на нарушаване правата на българските граждани. Затова, колеги, пак ви връщам към основния аргумент и момент в този параграф. Не можем да си позволим да нарушаваме българската Конституция. Не можем да си позволим такова нещо. Утре, ако го направим, ще възникне въпросът: ако по един повод това се е случило, защо да не стане по други, много поводи? Затова е и Конституцията – основен закон, който може да бъде променян, но не може да бъде изменян с други закони. Това е грубо нарушение на правовата държава. Колеги, в духа на диалог, който успяваме да постигнем по този закон, молбата ми към вас е да не нарушаваме българската Конституция, да остане само за тежки престъпления и да продължим напред. Иначе този закон ще бъде редактиран и вероятно ще бъде обект на множество атаки, от което никой няма полза нито правителството, което посредством тоя закон иска да подобри борбата с престъпността, нито за българското общество. За всички ще остане едно огромно съмнение, че ще бъдат нарушавани човешки права

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Вие отправихте няколко въпроса, които смятам, че сме дискутирали и в комисията и вече имаме изградено общо мнение. Ще се опитам да формулирам кои са били причините, довели до тези наши предложения. Преди всичко директивата, за която Вие споменахте, касае конкретно Директива № 2006/24 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени и обработени във връзка с предоставяне на обществено-достъпни електронно-съобщителни услуги или на обществено-съобщителни мрежи. Тази директива борави с термина „сериозни престъпления”. е, че в нашето законодателство и в Конституцията терминът е „тежки престъпления”. Това означава, че в Наказателния кодекс те се третират с изпълнение на наказания над пет години лишаване от свобода. Знаете, че Конституцията беше създадена в ранните години след 90-те години – 1991 г. Голяма част от текстовете, които са и касаят престъпления, свързани с електронните комуникации – това са новите компютърни престъпления, тогава не бяха познати на обществеността. Не би могло в онзи етап да има такава насоченост или пък мисъл, за да могат да бъдат включени в такива текстове, които касаят тежки престъпления. Изхождайки от позицията на времето, аз смятам, че е актуално и сега трябва да дадем възможност на правоохранителните органи да се занимават именно и с такъв вид престъпления, които така или иначе набират голяма скорост и представляват обществена заплаха. Благодаря. Има ли друга реплика към господин Димитров? Няма. Господин Димитров, имате право на дуплика. Заповядайте.

нямаме основание да нарушаваме българската Конституция. Това, което Вие казахте, е следното нещо. Тя е стара, има текстове, които не отговарят на съвременната действителност и затова

трябва заедно в диалог да променим Конституцията, а не да я нарушаваме. Това е слаба позиция. Тя не може да издържи нито в тази зала, нито в българското общество. Нямаме основание да нарушаваме българската Конституция. Имайте предвид, че съгласно Директивата, терминът „сериозни престъпления” в повечето европейски страни е възприет точно като „тежки престъпления”, които се наказват с повече от пет години. Общо взето това е европейският подход, който до момента се е наложил.

по Наказателно-процесуалния кодекс има други процедури и друг ред, с което Вие сте напълно наясно, и вашата комисия е напълно наясно, не трябва да спекулираме. Едва ли не, ако ги няма тези текстове, борбата с престъпността няма да бъде ефективна. Господин Иванов,

ако смятаме, че този текст в българската Конституция е несъвършен, има достатъчно реформаторски гласове в 41-то Народно събрание да бъде проведен този разговор и да мислим за изменение на българската Конституция. Например по отношение на Висшия съдебен съвет ние настояваме за изменение на българската Конституция, което да доведе до по-добра работа и по-ефективна съдебна система. Това пряко нарушение, което се постига в тази ситуация, каквото е предложението на комисията, което вероятно ще бъде гласувано и от страна на ГЕРБ – такова е и моето впечатление, това е слаба позиция. Ще доведе до множество атаки от обществото, от парламента. Утре ще видите какъв ще бъде коментара. Защо допускате тази ситуация? Това е една слаба позиция.

ще има следния въпрос в българското общество: ако по този повод се нарушава българската Конституция, няма ли утре да има и други поводи, пак с аргумента, че е остаряла, пак да бъде нарушена?! Не тръгвайте по този път. Това не е добрият път! Благодаря Благодаря на господин Мартин Димитров. Думата поиска заместник-министър Веселин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 Позволих си да взема думата точно в този момент. Ако ми позволите ще кажа няколко думи по други теми, които не са конкретно по текста, до който сме достигнали при обсъждането. Разбира се, ще взема отношение и по дебата и дилемата „сериозни и тежки престъпления”. Отново искам да кажа, че като вносители на този законопроект ние систематизирахме работата на една работна група, която беше междуведомствена. присъствахме на дебата на първо четене. Мисля, че цялото общество, включително и представители на неправителствения сектор допринесоха за това да има информирани дебати и в това няма нищо лошо. Мисля, че никой няма да отрече, че в този дебат, ние като вносители и най-вече като Министерство на вътрешните работи, влязохме честно и открито, от момента, в който преди три месеца и повече поставихме нашия законопроект на сайта на Министерство Няма отново да се спирам на необходимостта от промени в Закона за електронните съобщения, но мисля, че за всички стана ясно, че съществуващото положение в момента мобилните оператори да забавят с по 3, 4, 5 и 6 месеца искания за достъп до трафични данни, а не до съдържание, не може да продължава повече. Това беше основният ни мотив да поискаме промяна, а оттук да формулираме и някои други текстове. Още преди Коледа – и господин Цветанов го заяви много открито на първо четене на законопроекта

Многократно заявихме, че по тази тема - електронните съобщения, в европейски мащаб съществува огромно напрежение, спорове, Конституционен съд. Силно се надявам в България да не последваме този пример, но това зависи, разбира се, в много голяма степен и от нас. Гражданското общество е разтревожено в цяла Европа, в Германия текат две конституционни дела по този повод – едното не е приключило. В това отношение едва ли ние правим изключение. По повод на конкретните предложения входирани между първо и второ четене, защото в предложенията се съдържа искане да се промени срока за съхраняване на генерираните трафични данни, искам отново да обясня, че съобразно директивата всички оператори са задължени да съхраняват всички генерирани от тях трафични данни за период от 6 месеца до 2 години,

Както е добре известно, в това отношение за съхраняването на трафичните данни ние не правим нови предложения. И в момента изискуемият срок в закона е една година и ние го запазваме. Тук нищо не променяме. Не намираме за логично този срок да бъде намаляван на шест месеца, тоест на минималната граница, съобразно евродирективата. Специално искам да подчертая, това многократно го представихме на обществените обсъждания, че ние не сме предвидили изключение за удължаване и надвишаване на двугодишния срок. Повтарям, такова изключение не сме предвидили, така че мисля, че това трябва да се отчете отново. Според нас абсолютно балансиран е действащият в момента срок, който ние не предлагаме да бъде променян – една година за съхраняване на всички трафични данни, генерирани от операторите. Това има отношение към конкретните текстове, които обсъждаме в момента. По отношение на това кой държавен орган може да поиска достъп до тези трафични данни, тъй като имаше много разгорещена дискусия,

нива от областна дирекция на МВР нагоре. Тоест не всеки редови служител на МВР иска достъп до трафични данни. Ако пожелаете, мога да ви прочета какво е положението в някои други европейски държави – членки на Европейския съюз, по този повод, а дори и при подслушванията. автентична информация, че в Германия дори всеки криминален полицай на монитора си може да осъществи достъп до трафични данни, дори и до съдържанието, тогава, когато е спазена процедурата за достъп и след съдебно разрешение. У нас, както виждате, сме предвидили нива от областен директор нагоре. По отношение на това какво да съдържа писменото искане. Както сме заявили още отпреди Коледа, виждате и в окончателните текстове, които са обсъдени в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, сме предвидили във всяко писмено искане да се излагат подробни мотиви. Така че в това отношение мисля сме удовлетворили всички желания на гражданското общество и на депутати от различни политически сили. Изключително важно е, че запазваме разрешението на съдия, председател на районен съд или оправомощен от него съдия. Това е ключово положение в законопроекта.

а след това в 24-часов срок да се представи съдебното разрешение. Такова изключение по ЗЕС няма, за разлика от Закона за специалните разузнавателни средства. Между другото, това е и технически невъзможно, след малко ще говоря по тази т. 53, която също предизвика определено напрежение през последните няколко дни.

След малко ще стане дума за това, но защото не искам да вземам думата непрекъснато, а все пак трябва при решенията да разглеждаме всички неща комплексно, тоест да предвиждаме и перспективата, за да е ясно как да гласува народният представител, трябва да знаем от каква позиция сме изхождали, когато сме формулирали окончателните текстове в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Предвидили сме режим за непрекъснат достъп, непрекъснат режим на операторите за постъпване на съдебните разпореждания – чл. 250г, след малко ще стане дума за него. Срокът за отговор, който предизвика толкова големи дебати, предвидили сме по правило операторите да дават отговор в 72-часов срок. Многократни срещи сме провеждали с тях и в комисията, и в МВР, и в крайна сметка те се съгласиха, че този тридневен срок е напълно нормален. Отворили сме възможност цялата комуникация да се осъществява по електронен път – и по отношение на исканията до съда, и по отношение на даването на съдебните разрешения до съответния оператор, и след това отговорите. Разбира се, дали това ще стане веднага технически, е отделен въпрос. Голяма част от областните директори на вътрешните работи в момента имат електронни подписи, но някои от тях нямат. Важното е да отворим такава възможност, за да избегнем тази огромна бумащина и да съкратим пътя на цялата комуникация. Прословутият интерфейс. Мисля, че вече няма гражданин на Република България, който да не разбра, че няма да има пряк достъп на служба СД ”ОТО” МВР до трафичните данни на хората. Това още веднъж категорично ще го заявя, след като такова е желанието на гражданското общество. Не можахме да убедим гражданското общество, че тези няколко упълномощени служители от Министерството на вътрешните работи няма да злоупотребяват, следователно няма да има такъв директен достъп. Затова сме формулирали разпоредбите по нов начин. Искам специално да обърна внимание на една разпоредба, която беше въведена между първо и второ четене и която според нас представлява най-сериозната гаранция, че няма да се злоупотребява с трафичните данни на хората. Тази разпоредба, уважаеми депутати, се състои в това, че след получаването на отговор, след съдебно разрешение, разбира се, искателят, най-вече службите на МВР, ако в шестмесечен срок от този момент получените данни не бъдат използвани за целите на образуване на досъдебно наказателно производство, те задължително се унищожават по определен ред, независимо от степента на класификация на целия документ, на цялото оперативно дело. Трябва да си дадем сметка, че това е най-сериозната гаранция срещу злоупотреби. Данните безусловно се унищожават, ако не са станали част от кориците на едно наказателно дело пред разследващия полицай или прокурора, или следователя. Това е най-сериозната гаранция срещу злоупотреби. Има един вторичен ефект, който бих искал да споделя с вас, не знам дали това се разбира - как стимулираме оперативните служби, които са получили достъп до трафични данни, в крайна сметка да работят преди всичко за целта да се образува досъдебно дело, а не просто да се ликвидират оперативните разработки. Според нас това е много съществен пробив и много сериозна гаранция. Накрая искам да кажа няколко думи по повод една информация, която в последните няколко дни дни я прочитаме на страниците на вестниците, че едва ли не по някакъв завоалиран начин, макар и отказвайки се от прекия достъп до трафичните данни, сме отворили възможност за достъп на службите в МВР отново до трафичните данни на хората. Става дума за т. 53 от Допълнителните разпоредби, където сме преформулирали по малко по-различен начин текста. Искам категорично да заявя, че тази разпоредба – т. 53 от трафичните данни, тук господин Бисеров, искам специално да се обърна към Вас, защото Вие поставихте този въпрос на заседание на комисията и там подробно го обяснихме, го обяснихме, уважаеми депутати, няма нищо общо със Закона за електронните съобщения в аспекта достъп до трафични данни. Тази разпоредба, която прецизира текста за понятието „прихващащ интерфейс”, има отношение само и единствено към оперативния способ подслушване като вид специално разузнавателно средство. Ако трябва, ще го кажа втори, трети път, но категорично да е ясно, че този текст няма отношение към достъпа до трафични данни. Ако е необходимо, мога да ви дам още подробна информация по този повод. Благодаря за вниманието. За изказване думата има господин Христо Бисеров. след като 64 народни представители от ГЕРБ и 5 колеги от „Атака” блокираха дебата във времето, ще трябва някак си тези над 20 алинеи с над 30 предложения да ги представят в залата,

се определя обхватът, по който могат да се използват тези способи за събиране на информация. Става въпрос за това, което говори господин Мартин Димитров, и за това, което вероятно ще кажат и от Парламентарната група на Коалиция за България, че е противоконституционен този способ за събиране на информация да се използва за престъпления, които не са тежки. Аз предлагам изказването на господин Иван Иванов от 29. Хасковски избирателен район да бъде изпратено във Венецианската комисия, за да видят те как се дебатират такива теми в българския парламент.

по този начин звучи несериозно. Искам да ви кажа, колеги, че в този списък от престъпления, които са включени, има престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до шест месеца. Искам да ви подскажа нещо, което е премълчавано. В сегашният текст на закона към тежките престъпления са прибавени и компютърните престъпления. Те не са тежки.

Компютърните престъпления ще паднат от обхвата на престъпленията. Това ще се случи. В крайна сметка с вашата упоритост ще свиете кръга от престъпления, които могат да се разкриват по този начин. Следващото важно нещо, което искам да маркирам, е обстоятелството, свързано със сроковете, при които трябва да се дават отговорите – 72 часа. Тук искам да обърна внимание, че операторите, които предоставят тази информация, не са само трите мобилни оператора, които всички знаем. Има хиляди знаем. Има хиляди интернет-доставчици. Никой от тези интернет-доставчици, които са представители на средния и малкия бизнес, не може да осигури отговор за 72 часа. Никой от тях не може да осигури 20-часово наблюдение и 20-часов работен ден на екип по този въпрос. Всички забравят, че този закон не е само за трите мобилни оператора и когато тези малки и средни фирми не могат да отговорят на тези изисквания, ги чака глоба от 100 хил. лв. Щом те три пъти платят такава глоба, тях няма да ги има на пазара. Трябва да сте със съзнанието, че срокът е невъзможен. Първо, невъзможен, с изключение на трите мобилни оператора, и второ, вие размествате пластове в бизнеса. Трябва и с това да сте наясно! Затова нашето предложение е за по-разумни срокове, по-разтегливи, от 48 часа до няколко дни. Нашето конкретно предложение е седем дни. Нека да бъдат пет дни, но до 72 часа за всички – това е абсолютно невъзможно. Другото, което предлагаме, е, когато е събирана информацията за някого, тя не е била използвана, когато е унищожена и когато не е свързана с националната сигурност, съответните служби да обявят дава сигнал, че времето е изтекло.) Последният въпрос, който няма как да го развия, е въпросът за това кой плаща тези сметки. Това е работа, това е издръжка на хора, издръжка на екипи, издръжка на техника, това е кореспонденция. Кой плаща тези сметки? Операторите ли, клиентите на операторите ли или държавата, или някой друг? Защо законът няма тази регламентация? Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бисеров! Категорично не сте прав за невъзможността на малките интернет-доставчици интернет-доставчици да реагират в рамките на 72 часа. Напротив, точно обратното. Малките интернет-доставчици са в състояние да отговорят веднага. На тях дори един час им стига. Практиката, аз съм сигурен, че заместник-министърът ще потвърди, е когато е искана информация на такива доставчици, те веднага реагират. Каква трудност представлява за един доставчик, който има 500 клиента? Това въобще не е никакъв проблем, 72 часа са напълно достатъчни. Още повече не забравяйте, че от всички запитвания и искания от страна на министерството, 98% се отнасят до трите мобилни оператора. Към интернет-доставчиците отиват едва 2% от запитванията. Въобще няма проблем там. Благодаря.

в които е необходимо да се върне справката от операторите. В ал. 2 изречението накрая е „министърът на вътрешните работи или писмено упълномощени от него длъжностни лица могат да определят конкретен срок, в който данните да бъдат изпратени на искателя”. Става въпрос, че може да бъде определен както един срок, който е много по-кратък от изрично посочения от 72 часа, така и един по-дълъг срок. Това е по усмотрение на искателя с оглед преценка на информацията, която му е необходима за тези установъчни данни. Второто, което коментирахте по отношение на уведомяването на лицата, за които има изискана справка и не е използвана спрямо тях – това е в един последващ текст. Ние също сме предложили такива текстове в нашия законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

са свързани с Комисията към Народното събрание, която ако установи, че има нарушения, престъпления... Това няма нищо общо с това, за което аз говоря. Аз говоря, че органите на изпълнителната власт, първо, да бъдат така добри да плащат за това, което поръчват, за да можем ние да контролираме какви пари и за какво харчат. Второ, когато ги харчат нецелесъобразно, да съобщават на хората, за които са събирали тази информация. По отношение на това, че интернет доставчиците няма да имат никакви проблеми, това изобщо не е вярно. Който не е бил на обсъжданията, не знае за какво става въпрос. Когато се поиска една справка за 12 месеца назад, в която да се иска огромната информация кой с кого се е свързал, каква клетка, кой седи зад съответния адрес, това е информация, която се обработва с дни. Уважаеми колеги, това, че имитирате отказ от прекия интерфейс, изобщо не променя закона така, както сте го направили. Господин Вучков, когато казвате, че онова изменение в т. 53 не засяга темата с разпечатките, кажете защо никой от няколко месеца не обяснява какво засягате и защо го правите? Ние не искаме отговор, че това няма отношение. Ние искаме мотиви към закона, но ще стигнем и до т. 53, така че, колеги, малкото прах в очите на хората не е достатъчен за нас – тези, които ще гласуваме закона. Господин Вучков, заявихте желание за изказване

това въобще не е прах в очите на хората. Това, което казах преди малко, е самата истина – този текст няма нищо общо с достъпа до трафични данни, а се отнася единствено до подслушването като вид специално разузнавателно средство. Както и да е, изглежда някои хора не могат да бъдат убедени, просто защото не искат да бъдат убедени. Искам да кажа нещо по-важно, уважаеми депутати. Отново се върнахме на дебата за сериозни тежки престъпления. Участвахме в него, посочихме редица аргументи, че всъщност в евродирективата понятие „тежко престъплениe” няма. Там се говори за „сериозни престъпления”. Между другото, господин Димитров, не е вярно, че във всички държави с понятието „сериозни престъпления” се свързват единствено престъпленията, чийто максимум наказание надхвърля 5 години лишаване от свобода. Това просто не е така. В повечето държави – членки на Европейския съюз, достъпът до трафични данни е позволен и за много по-леки престъпни деяния. Уважаеми госпожи и господа народни представители, за да се избегнат всякакви спекулации във връзка с това, че целенасочено желаем да нарушим българската Конституция в нейния чл. 34, давайки си сметка, че това до известна степен ще затрудни службите на МВР, давайки си сметка, че аргументите, които изложи господин Иван Иванов от Хасково, както и на другите колеги, когато формулирахме текстовете, въпреки всичко ще заявя пред вас, че сме съгласни с това достъп до трафични данни да е допустим единствено за тежки престъпления и престъпленията по Глава 9А от Наказателния кодекс, както е съществуващото в момента положение. Благодаря за вниманието. Благодаря. Давам думата на народния представител Антон Кутев.

добър. Друг е въпросът, че и аз като господин Бисеров би трябвало да започна с това, че фактът, че ще гласуваме всичко заедно, определено пречи подобен ход да бъде определен както трябва, според мен. Защото не ми е много ясно при гласуването как точно ще стане, след като е предложено друго в текста на комисията, който всъщност вие заедно ще подкрепите.

Има обаче някои предложения, за които не става дума в другите предложения, на които специално искам да обърна внимание. Едното от тях, което ме притеснява абсолютно безспорно, е темата за окръжните съдилища и за това кой дава разрешенията. Когато разрешенията се дават не от окръжните съдилища, а от районните и съответно от упълномощени от районния съдия съдии, се увеличава изключително много обемът на съдиите, които могат да дават разрешение за тези дейности и специално за следенето на данните. Това, разбира се, е прекалено голям кръг, за да бъде приемливо за нас. Тук има още един проблем. Не само проблемът със съдилищата стои при увеличаване обема на лицата, защото същото се случва и по отношение на това кой има право да отправя искания. Във вашите предложения е и обемът на лицата, които имат право да правят искания, но ние се опитахме да го съкратим и да има точно определени хора, които да правят искания за следене. Тоест и по отношение на съдилищата има сериозен проблем, защото ние сами виждаме как работи нашата конкретно съдебна система. Фактът, че в края на краищата се разрешава на такова голямо количество съдии да издават разрешение за следене при тази съдебна система е много сериозен проблем и представлява реална заплаха за сигурността на гражданите. Така че тук ние имаме едно нещо, по което категорично се различаваме. Второто нещо, по което се различаваме, са шестте месеца или, както е записано във всички останали проекти – 12 месеца. В директивата, всички знаем, че е от 6 месеца нагоре. Става дума за срока, в който се съхраняват данните от операторите. Според мен това е най-големият проблем на този закон и на директивата като цяло. Тази директива среща сериозно съпротивление в целия Европейски съюз. Не са една или две, а са хиляди неправителствените организации, които са срещу нея, а също и гражданските движения. Основната причина те да бъдат против са тези 12 месеца. Такъв обем информация, който се пази възможно най-дълго в този случай, тоест 12 месеца, е огромен проблем, защото тази информация може да тече по най-различни канали. Щом имаш една информация някъде запазена в пространството, тя може да изтече и това, разбира се, е проблем. Защото, каза вече господин Бисеров, хиляди са операторите, които трябва да работят по този закон. Дали информацията ще тече от МВР, или от операторите за мен практически няма значение. Важното е, че информация, касаеща свободите на гражданите и свободата на кореспонденцията, може да изтече. За да можем да минимализираме този проблем и риск, ние трябва да направим възможно най-малкия срок, който да е от 6 месеца. Това е изключително важно, защото касае свободата на гражданите. Това са исканията, между другото, на всички граждански организации, далече не само в България. В целия Европейски съюз основният проблем е срокът за съхраняване на данните. Колкото по-голям е срокът – при вас е два пъти по-голям от този, който ние предлагаме - толкова по-голяма е вероятността тези данни да изтекат нанякъде.

Много е хубаво, че той ще се води, но нашето искане – и то е основната част от искането за запазването на гражданските права, това е истинската ни гаранция, че няма да се злоупотребява със следенето - е задължението и на двата органа 24 месеца след подаването на искането да съобщават на следените лица, че те са били следени и защо. Това е реалният начин да се прави контрол върху действията на държавата. Знаем много добре, че в нашата държава по куп причини има дефекти в начина, по който функционират службите за сигурност, системите и съдилищата. Това е изключително необходим контрол, защото ако всички тези служби знаят, че човекът, за който са направили искане, рано или късно ще разбере за него и ще може да потърси правата си, оттук нататък това представлява най-голямата гаранция, че няма да се злоупотребява. Това е гаранцията. Аз изключително много настоявам за този текст, защото той всъщност представлява най-важното от нещата, които сме предложили. Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, господин Кутев! По повод текстовете, изрично посочени в законопроекта, извън така наречените тежки престъпления, аз бих задал един въпрос: какво е съотношението на термина „тежки престъпления” и „особено тежки престъпления” в Конституцията на Република България? Помня много добре, когато започнахме обсъжданията на този законопроект, как вашата парламентарна група тръгнахте да обяснявате, че 800 съдилища ще дават разрешение по този текст от закона. Оказа се, че районните съдилища в България са 130. А сега, ако обърнете особено внимание, разрешението се дава от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалище на органа, поискал достъпа – това е чл. 250, 1. След това погледнете чл. 250, ал. 1, т. 1 – най-ниското ниво, от което може да се иска такава установъчна данна или такива справки, е териториалната дирекция.

съгласно Наказателния кодекс и НПК в тази страна районни съдии, и то дежурни съдии по районните съдилища, дават разрешение за претърсване, изземване, обиск много по-съществено нарушение на човешките права или ограничаване по отношение на едно извършено наказателно преследване. Все пак погледнете и чл. 250а, ал. 1 и последващите точки какво се иска като установяване от тези справки, които искателят има право да поиска. Погледнете го!

когато са поискани от съответната служба. Не спекулирайте непрекъснато с Германия или с Румъния! Има още много други европейски държави с различни режими за ползване на тази информация и с различен начин на съхранението й. Благодаря Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кутев! Просто съм озадачен, когато от тази трибуна

това става по инициатива на гражданите, спрямо които е извършено престъплението. Те инициират производството, от една страна. От друга страна,

обект на разработка или по някакъв начин са засегнати техните трафични данни, говоря за криминално проявени лица, след това да бъдат уведомявани, че към тях е проявен оперативен интерес?! Другият момент, Вие предполагам знаете, че този закон касае и Националната разузнавателна служба.

Смятам, че Вашите твърдения в тази посока са несъстоятелни. Мислете от презумпцията, че този закон се създава за борба срещу престъпността. Той не е насочен към обикновените граждани. Вие го преквалифицирате едва ли не в насоченост този закон да върви срещу гражданското общество. Няма такова нещо! Решили сме да водим борба срещу престъпността. Виждате, че нещата са на добър етап. Не ни спирайте в този път! Благодаря.

Уважаеми колеги! Мисля, че не ме удивихте с доводите си, общо взето. Друг е въпросът, че ме удивихте с част от спекулациите, които направихте.

А по повод на тежките престъпления и шестте месеца, мисля, че достатъчно ясно изказах позицията си. Абсолютно безспорно е, че по-дълго запазени данни носят повече риск и в това няма никакво съмнение.

а не се прави за гражданите. Мисля, че е точно обратното и там е голямата разлика между това, което ние предлагаме, и това, което вие предлагате. Аз се опитвам да направя промени, които касаят гражданските права. Нямам съмнение, че ако има много строго следене от страна на полицията върху гражданството, сигурно престъпността ще намалее. Лично аз смятам, че ако въведем вечерен час и пуснем зли полицаи да бият с палки всеки, който се появи след 8 ч. по улиците, престъпността Няма ли да намалее, не сте ли съгласни?! Следователно въпросът в случая е къде е границата между ограничаването на правата на гражданите и тяхната сигурност. Нямам съмнение, че може би мерките, които предвиждате, ще доведат до повече сигурност. Но казвам, че ограничаването на правата на гражданите с тези въведения е много по-тежко за гражданите, отколкото сигурността, която можете да им гарантирате. Така че въпросът тук е къде е границата между това, което можем да си позволим в името на гражданите, и това, което самите граждани искат. Не съм останал с впечатление, че гражданите на тази държава искат да бъдат следени повече. Не съм останал с впечатление и нито един гражданин на тази държава извън залата не ми е казвал, че иска не 6, а 12 месеца да му се пазят данните и още 6 месеца в МВР, та общо става година и половина. Нямам такова впечатление. Не заставайте на страната на гражданите, защото не сте на тази страна!

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По сега действащия Наказателно-процесуален кодекс тези трафични данни с разрешение в зависимост от това какво е престъплението,

на управителите на фирми, може да има 200, 300, 500 човека в такава фирма, същите тези данни плюс цената се изпращат. Що се касае до това къде е границата, от

създавате впечатление, че нещата и сега са така, просто малко ги подобряваме. Това просто не е вярно. Тази информация сега се събира по реда на специалните разузнавателни средства. И ние коренно променяме режима на тази информация. С това започнете. Моята реплика е тази – досега тази информация е под строг контрол по специален закон, вие я развързвате.

съдия, е немотивирано дори с оглед на органите, които да имат право да искат тази информация. И в комисията двадесет минути се опитах на получа от някого отговор защо като службите, които искат да имат тази информация, стигат максимум до областно ниво, защо ще могат да искат разрешение от районни съдилища? Защо службата в Хасково ще ходи да иска разрешение от Харманли или от Свиленград, след като тя е на ниво окръжен съд? Тук вие се запъвате за неща, които са очевидно несъстоятелни. И пак се връщам в началото на репликата нещата не са същите. Стават много, много по различни. Контролът става много по лек, гаранциите – по малки. Това ми е репликата, господин Лазаров.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Лазаров! Вие споменахте, че и сега в НПК съществува възможност окръжният или районният съдия да задължи операторите да предоставят тези справки и така нататък. Само че огромната разлика е, че НПК е закон, в рамките на който тези решения се постановяват по повод започнало конкретно досъдебно производство и искане от съответните компетентни органи на досъдебното производство. Тоест вече имаме събрани достатъчно данни, образувано досъбното производство и така нататък. Докато случаят е коренно различен – в случая става въпрос за искане, извън всякакво започнало досъдебно производство, просто по искане на определени органи, които са упоменати в закона. Така че сравнението е неуместно и не съответства на това, за което става дума. Искам само една забележка да направя към господин Иванов – господин Иванов, не използвайте термина „ислямски” организации. Използвайте „ислямистки”. Има съществена разлика. Благодаря.

възможността да изтича информация в тази държава, за съжаление

Така че по делото „Галерия” искам да ви кажа, че решението за това да бъде осветлено делото, да бъдат изкарани данни по това дело, примерно, е взето лично от вашия лидер. И нямам никаква гаранция, че подобни решения оттук нататък няма да стават все по чести. Напротив. Механизмът, който виждам да работи в тази партия и в тази държава, е подчертано полицейски. И когато е смесен с желанието за изява на вашия лидер, нещата става опасни. Благодаря ви. Не знам номера на досъдебното производство, но всички знаем, че има такова, господин Кутев, за изчезнали доклади с гриф, които са доклади от ДАНС. Чакаме експертиза. Няма да споменавам, всички знаете срещу кого е образувано това досъдебно производство. Казвам – образувано, защото се касае до изгубването, изчезването на класифицирана информация. За съжаление, тази класифицирана информация е намерена в едни офиси, освен тази и доста друга в офиса на човек, който беше назначен по време на вашето управление и се говори, не го твърдя, че управляваше ДАНС. Така че аз не виждам тук никакво основание вие да говорите как е била изтичала класифицираната информация. И вашите опасения – да, изтичала е, господин Кутев. Въпрос на политическа воля, каквато вие нямахте, и да спрете изтичането на тази информация, да ползвате тази информация за манипулиране на гражданите и на обществото.